Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Dakle, razlozi ovog Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o kreditnim institucijama. Dakle, ovim izmjenama se predlaže odgoda roka usklađivanja kreditnih institucija sa odredbama važećeg zakona sa 30. lipnja 2009. na 30. ožujka 2010. Naime, dana 6. svibnja 2009. u Europskom parlamentu izmijenjena je i dopunjena Direktiva 48 iz 2006. godine a osnovna izmjena direktive u dijelu velikih izloženosti upravljanja rizicima i suradnje među supervizorima država. Sva usklađivanja koja bi kreditne institucije napravile temeljem važećeg zakona u roku određenom za njihovo usklađivanje bit će nužno ponovno uskladiti sa izmjenama koje će sukladno izmjenama europske direktive izmijeniti i važeći zakon. Uvjeti pod kojima kreditne institucije posluju bit će izmijenjeni u odnosu na rješenje iz važećeg zakona te bi usklađivanje kreditnih institucija po važećem zakonu stvorilo obveze za restrukturiranje i veće investicije a koje po predviđenim izmjenama važećeg zakona sukladno izmijenjenoj direktivi više neće biti. I konačno samo da kažem, ovaj amandman koji imamo odnosno dva amandmana od Odbora za zakonodavstvo su prihvatljivi i Vlada ih prihvaća. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. Prvi je na redu klub HDZ-a uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Prema važećem Zakonu o kreditnim institucijama bilo je predviđeno da su kreditne institucije dužne uskladiti svoje poslovanje sa postojećim zakonom najkasnije s 31. ožujka 2010. godine. Kako je u međuvremenu 9. svibnja ove godine došlo do izmjene direktive koje nalažu izmjene u Zakonu o kreditnim institucijama posebice kad je u pitanju velika izloženost upravljanja rizicima i suradnje među supervizorima država to se nameće nužnim i dodatno mijenjati postojeći Zakon o kreditnim institucijama, a zbog tih izmjena postojećeg zakona bilo je nužno i promijeniti rok usklađenja tako da se predlaže da se umjesto 31. ožujka 2010. godine uskladi rok sa 31. ožujka 2010. godine. Ovim izmjenama predloženim sigurno će se pridonijeti da se izbjegnu visoki troškovi usklađivanja postojećih kreditnih institucija s odredbama važećeg Zakona o kreditnim institucijama s obzirom na izvjesnost daljnjeg usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije. Klub HDZ-a podržava ovakvu izmjenu Zakona o kreditnim institucijama. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. U rujnu prošle godine podržali smo Zakon o kreditnim institucijama kao novi zakon koji regulira ovo područje, kao zakon na tragu usklađivanja s pravnom stečevinom EU, kao zakon koji je opsežan ali i zakon koji je bio kvalitetno pripremljen od strane Hrvatske narodne banke i kao zakon koji je uveo mnoge novine i povećao sigurnost odnosno povjerenje u sigurnost i stabilnost bankarskog sektora a s posebnim naglaskom na razradu rizika i upravljanje rizicima, na veću stopu adekvatnosti kapitala koja se pokazuje kao izuzetno bitna u vremenima nepovjerenja u financijske institucije, kao odredbu o dozvoljenoj razmjeni podataka loših dužnika, kao odredbu o superviziji i dodatnom nadzoru, kao uvođenje povjerenika HNB-a i kao promjene u definicijama prekršajnih i kaznenih sankcija. Rekao sam već uvodno da je taj zakon kvalitetno pripremljen jer je i sama Hrvatska narodna banka sudjelovala u toj izradi i dala osnovne smjernice kako taj zakon i treba izgledati. Ali ono što sam i tada rekao i sad ću ponoviti je da ne može monetarna politika pogotovo u situaciji u kojoj se nalazimo ma koliko god relevantne institucije hvalile i samog guvernera i Hrvatsku narodnu banku ne može monetarna politika rješavati probleme gospodarske politike, ne može monetarna politika rješavati probleme fiskalne politike, ne može monetarna politika rješavati probleme sve teže pogođenih hrvatskih izvoznika i ne može monetarna politika rješavati apsolutno sve probleme u ovoj zemlji. Većinu tih problema mora rješavati odgovorno upravljanje državom, odnosno sama Vlada Republike Hrvatske. Izuzetan značaj Zakona o kreditnim institucijama razvidan je iz par podataka. Još jučer smo imali Zakon o potrošačkom kreditiranju, a kada smo kod njega onda treba reći sljedeći podatak. U Hrvatskoj je udio stambenih kredita 45%, u Europskoj uniji, u razvijenijim zemljama Europske unije taj udio je na razini 80%, znači 15 do 20% svih ostalih kredita građana su potrošački krediti. Kod nas je taj udio 55%. Znači 3 puta više su hrvatski građani zaduženi za potrošnju, zaduženi za golu egzistenciju, zaduženi za život od svojih susjeda u Europskoj uniji. I to je ono što je nedopustivo i to je ono zbog čega je i osobiti naglasak na Zakonu o kreditnim institucijama. U vremenu turbulentnih događanja na europskoj i financijskoj sceni i Europska unija, sama njena tijela, službe, komisije, odbori, svi relevantni faktori koji sudjeluju u tome znaju da se kvalitetan kvalitetan prijedlog može pripremiti samo određenim izmjenama, inovacijama i idenjem u korak problemu a ne iza problema znači presretanjem samog problema. Tako se i direktiva 2006, znači 2648 izmijenjena je i dopunjena koja se odnosi na osnivanje i poslovanje kreditnih institucija i osnovna je razlika u dijelu velikih izloženosti, upravljanju rizicima, suradnje među supervizorima država članica što se zbog kreditnog rizika, znači prenesenog kreditnog rizika smatra izrazito bitnim te u dijelu institucija za elektronički novac koji više neće biti vrsta kreditnih institucija. Riječ je o živom tkivu, riječ je o osjetljivom tkivu o kojem ovisi sveukupno europsko gospodarstvo ali i hrvatsko gospodarstvo. I stoga će nužno biti ponovno uskladiti taj zakon i stoga ne čudi odgoda roka. No, mi smo u rujnu također podvukli dvije stvari i bili smo u pravu. Prvi puta smo bili u pravu kada smo rekli da će taj zakon doživjeti izmjene. Jer nema razloga da neke odredbe su stupile na snagu 1. 1. 2009. a neke su stupale na snagu 1. 6. 2009. znači s vremenskim odmakom od 6 mjesecu sada upravo one odredbe koje su stupile sa tim vremenskim odmakom doživljavaju i izmjene. Znači bili smo u pravu kada smo rekli da će vjerojatno i taj zakon doživjeti izmjene. No, međutim, bili smo u pravu i kada smo rekli da će taj trošak dodatne regulative koju pozdravljamo nažalost ići i na račun krajnjih korisnika, nažalost ići na povećanje kamatne stope, odnosno nažalost ići na trošak hrvatskog gospodarstva. I to je ono što je ključno i to je ono što je bitno. Tada su predstavnici Vlade rekli dvije stvari a jedna je otprilike zvučala ovako: nema razloga za povećanje kamate uslijed operativnih troškova kao i zbog mogućnosti naknade za superviziju. Dakle, nema razloga da kreditne institucije povećaju upravo troškove, odnosno da povećaju troškove operativne kamatne marže zbog tih troškova jer kao one to sigurno neće napraviti. No, međutim, već u prijedlogu ovoga zakona, već u prijedlogu ovoga zakona stoji sljedeća rečenica. Nije nebitna ni činjenica da bi ovo usklađivanje iziskivalo veće troškove za kreditne institucije i time u ovom trenutku svjetske financijske sigurnosti dodatno opteretilo gospodarstvo. Pa gospodo morate se odlučiti, da li ste tada rekli da neće biti troška za gospodarstvo a sada kažete da će biti i to je ono što nam ovdje fali, konzistentnost, ne može se jedan argument tumačiti i koristiti za pojedine dnevno što bi se reklo političke potrebe, odnosno kada nam odgovara, onda ga koristimo, kada nam ne odgovara onda ga ne koristimo. to stoji u prijedlogu ovoga zakona, znači defacto ste priznali ono što smo mi tada, ono na što smo mi tada upozoravali da će ti operativni troškovi dodatno opteretiti, ići na trošak krajnjih korisnika, građana, hrvatskog gospodarstva i to je ono što je činjenica, što je fakt. Ono što je još problem i kao treći razlog kada smo bili u pravu što se tiče povećanja troškova za krajnje korisnike, za građane i za gospodarstvo je činjenica da će se i po ovom prijedlogu banke nastaviti po starom i novom izvještavanju i još 9 mjeseci što će naravno uzrokovati dodatne troškove. A izvjesno je da će se i sama regulativa, znači da vjerojatno i ovo i nije prva promjena regulative, još dodatno promijeniti, tako da će se ponovo morati mijenjati i zakon. Dakle, to je isto jedan prilog tome da uslijed troškova nove regulative se povećavaju troškovi a odnosno povećavaju se povećavaju se kamate. Povećavaju se kamate za građane, povećavaju se kamate za gospodarstvo. U trenutku kada je nelikvidnost države, odnosno gospodarskih subjekata unutar Hrvatske veća od 16 milijardi u trenutku kada se tvrtke, hrvatske tvrtke da bi isplatile plaće, doprinose, sve ono što država od njih potražuje moraju kratkoročno zaduživati, iznimno je bitno kakve su kamatne stope. A ja ću vas upozoriti da su i u samo prošloj godini hrvatske banke ostvarile rekordnu dobit, ona ove godine vjerojatno neće biti tako rekordna, no činjenica je da nema ni potrebe ni prostora za dizanjem kamatnih stopa za građane i za gospodarstvo. I zato smo u proceduru i uputili prijedlog u ograničavanju kamatne stope i nadam se da ćete podržati i taj naš prijedlog. I zato smo i danas i na press konferenciji uputili obvezu podmirenja svih računa od strane države i s državom povezanih javnih poduzeća u rekordnom roku, upravo kako bi oslobodili gospodarstvo od nepotrebnog pritiska nelikvidnosti koji je sve veći i veći. Jer i same banke moraju dijeliti sudbinu hrvatskog gospodarstva zato jer one još uvijek ovdje imaju veće kamatne marže nego u svojim zemljama majkama zato jer one još uvijek ovdje ostvaruju veći povrat na dionički kapital nego u svojim zemljama majkama. Ali zato i Vlada mora učiniti nešto i prihvatiti i naš prijedlog da se ta ta priča ograniči, odnosno da država postane prvi platitelj onaj koji neće biti problem u procesu nelikvidnosti nego upravo rješenje problema. I ja bih vas molio da prihvatite sve te naše prijedloge koje smo poslali. Ne budim tu optimizam s obzirom na to da ste 25 naših antirecesijskih prijedloga što nije došlo u raspravu, što se odbilo, ali Hrvatska definitivno više nema vremena čekati, jer pola godine je prošlo od prvih negativnih signala. U prijedlogu su ovdje bile samo tzv. dvije antirecesijske mjere, moram se na to vratiti, mislim da je bitno. To je rebalans proračuna koji ne možemo smatrati mjerom, on je nužan i Zakon o građenju koji je zapravo prilika da državna uprava radi svoj posao, znači ništa drugo. I na kraju, ove tehničke izmjene i operativne definitivno zbog zdrave logike i razuma treba podržati. No međutim, treba podržati i naše prijedloge da se zaštiti hrvatsko gospodarstvo i hrvatski građani.

Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Ispravio bih dva netočna navoda kolege Bernardića. Prvi, koji je kazao da se monetarnom politikom ne mogu rješavati gospodarski problemi iako su mnogi teoretičari zaljubljeni u fiskalnu politiku i rješavanje gospodarskih problema, praksa je pokazala da se samim instrumentima monetarne politike može povećati proizvodnja, može povećati zaposlenost i zadržati stabilnost cijena, što je i cilj ekonomske politike. Isto tako bih ispravio netočan podatak da su dodatni regulativni troškovi zbog izmjena zakona, postojećih zakona i usklađenja zakonodavstva s Europskom unijom bili uzrok povećanja kamata. Povećanje kamata je uzrok isključivo želja banaka za što većom dobiti i primjerice od 2001. do danas aktiva banaka se povećala dva i pol puta, a dobit se povećala 5,2 puta. Na aktivu znatno manju u 2001. jedna banka je ostvarila 700 milijuna kuna dobiti, a u prošloj godini milijardu i 600 milijuna kuna dobiti.

donio Zakon o kreditnim institucijama u Republici Hrvatskoj. Prisjetimo se kako Zakon o kreditnim institucijama općenito rečeno uređuje uvjete za osnivanje, poslovanje i prestanak rada banaka i drugih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj te superviziju njihovog poslovanja, ali i uvjete pod kojima pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske mogu pružati bankarske i financijske usluge na njenu području što je jasno definirano i člankom 1. Zakona o kreditnim institucijama. Kao što je iz samog naziva razvidno uveden je novi pojam kreditne institucije koji predstavljaju pravne osobe koje su dakle od nadležnog tijela dobile odobrenje za rad, znači od Hrvatske narodne banke, a mogu se osnivati kao banke, štedne banke, stambene štedionice ili institucije za elektronički novac. Treba naglasiti i to kako su kreditne institucije, ali ako hoćete i banke, od iznimnog značaja za ukupni ekonomski i financijski sustav svake države stoga je veoma važno konstantno činiti napore na usvajanju najviših međunarodnih standarda financijskog i bankarskog poslovanja te sukladno istima imati kvalitetan zakonodavni okvir koji će sadržavati mehanizme, instrumente za efikasno sprečavanje i rješavanje eventualnih kriznih situacija u poslovanju kreditnih institucija. Upravo iz toga razloga u 9. mjesecu prošle godine Hrvatski sabor i donio Zakon o kreditnim institucijama koji je donedavno bio u potpunosti usklađen sa relevantnim direktivama Europske unije koje se odnose na osnivanje i poslovanje kreditnih institucija te na njihovu reorganizaciju i likvidaciju te za kojih smo, ako me sjećanje dobro služi, svi zajednički konstatirali da se radi o jednom značajnom iskoraku naprijed u pravcu stabilnosti i sigurnosti i urednog poslovanja kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kreditnim institucijama, kao što se može vidjeti iz predloženog teksta, ne pretpostavlja nikakve suštinske izmjene, već izmjene čisto tehničke naravi i kojima su u prijelaznim i završnim pomaknuti rokovi za usklađivanje kreditnih institucija sa odredbama zakona te rokovi važenja pojedinih odredbi Zakona o bankama koje će ostati na snazi do konačnog usklađivanja kreditnih institucija sa ovim zakonom. Naime, člankom 369. stavkom 4. Zakona o kreditnim institucijama propisano je da su sve kreditne institucije koje na dan njegova stupanja na snagu imaju odobrenje za rad, dužne svoje poslovanje uskladiti sa pojedinim odredbama zakona i to najkasnije do 1. srpnja 2009. godine. Te obveze odnose se, između ostalog, na propisanu adekvatnost jamstvenog kapitala, na odredbe o velikoj izloženosti, o internom kapitalu, o prokuriju, o sastavu nadzornih odbora i neke druge odredbe. Isto tako, stavkom 5. istoga Zakona propisana je obveza usklađivanja štednih banaka sa odredbama 157. članka zakona koje uređuje ograničenja vezana za ulaganje u kapital nefinancijskih institucija i materijalnu imovinu do konca ove godine, a stavkom 6. obveza usklađivanja općih akata sa odredbama iz stavka 4. članka 369. i propisima donesenim na temelju istih do 1. srpnja 2009. godine, dakle za sve kreditne institucije. Treba naglasiti kako je suština predloženih izmjena Zakona o kreditnim institucijama sadržana u odgodi utvrđenih rokova za usklađivanje kreditnih institucija sa pojedinim odredbama zakona o kojima sam prethodno govorio i propisivanju jedinstvenog roka za usklađivanje dakle 31. ožujka 2010. godine. Razlozi zbog kojih su predložene ove izmjene čisto su pragmatične naravi, uz napomenu kako se Europska komisija ne protivi ovakvom načinu izmjena ovog zakona. Naime, nas u veoma skorom vremenu očekuju opsežnije izmjene i dopune važećeg zakona s obzirom na činjenicu da je 6. svibnja 2009. godine Europski parlament izmijenio i dopunio Direktivu broj 48. iz 2006. godine koja se odnosi na osnivanje i poslovanje kreditnih institucija. Osnovne novine izmjena i dopuna spomenute direktive odnose se na veliku izloženost, upravljanje rizicima, suradnju među supervizorima država članica te na institucije za elektronički novac koje više neće biti u krugu kreditnih institucija. Na kraju, zbog izvjesnosti dakle potrebe usklađivanja daljnjeg Zakona o kreditnim institucijama sa pravnom stečevinom Europske unije, odnosno sa izmijenjenim i dopunjenim odredbama spomenute direktive, ali prije svega radi toga što će se na takav način izbjeći visoki troškovi usklađivanja postojećih kreditnih institucija sa odredbama važećeg zakona, te njihovo nepotrebno višestruko usklađivanje, smatram da je u potpunosti opravdano donošenje ovih izmjena i dopuna. Rekao bih samo još gospodinu Bernardiću da smo o tome pričali da će vjerojatno i ubuduće i ranije da će ubuduće bit izmjena i europskih direktiva, a sukladno tome i izmjena našeg nacionalnog zakonodavstva pa ne treba uopće čuditi što je i u ovom slučaju došlo do tih izmjena, jer smo govorili da je pravna regulativa živo tijelo. Isto bih ga tako podsjetio da je neki dan Međunarodni monetarni fond rekao da Vladine antirecesijske mjere u Republici Hrvatskoj daju rezultate a osobno se mogu složiti i s time da i banke u ovo doba financijske krize i gospodarske recesije moraju dati i trebaju dati svoj obol i svoj veći doprinos nego do sada. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sada je na redu uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Samo nekoliko rečenica o predloženim izmjenama zakona, iako je svima razumljivo i potrebe zbog kojih se one donose. I naravno da će se neke stvari i aktualnom situacijom gospodarskom i u Europi i u svijetu, vjerojatno i u preporukama, odnosno direktivama Europske unije mijenjati. Činjenica je da smo mi taj zakon donijeli kao što piše u prijedlogu 1. siječnja 2008. čini mi se možda da je to krivi jer smo raspravljali prošle godine u u 9 mjesecu, a rokovi su bili primjene od 1.1.2009. odnosno usklađenje za ovih većinu stvari koje smo danas ovdje spominjali od 1.7.2009. 1.7.2009. godine. Činjenica isto tako je da se kreditnim institucijama to usklađenje sada prolongira do sljedeće godine do ožujka. Radi se o puno stvari. Radi se kao što zakon govori u članku 369. o adekvatnosti jamstvenog kapitala, o velikim izloženostima, o usklađivanju pitanja recimo i nadzornih odbora itd. Više-manje sve stvari koje su banke, odnosno kreditne institucije imale rok danas 2 tjedna da zaživi. Činjenica je vrlo vjerojatno da su mnogi od njih se već i pripremile na takav način i da bi bilo moguće vjerojatno ako su ozbiljno shvatile taj posao da funkcionira od 1.7. po aktualnom zakonu. razumijem da se tom tržištu i tim institucijama pokušava izaći u susret, da im se ne nabijaju nepotrebni troškovi pogotovo u ovo vrijeme kada je problem recesije i likvidnosti tih institucija itd. Ali je činjenica isto tako da ne možemo 2 tjedna prije mijenjati zakon i reći nekome da ne treba kada je on vrlo vjerojatno već prilagodio sve te stavke kako bi mogao funkcionirati po aktualnom zakonu. Ono što je bitno reći da ti troškovi koji su vjerojatno i bili potaknuti usklađivanjem sa zakonom koji je stupio na snagu i s kojim je s 1.7. morao zaživjeti su doveli do toga da i na tržištu vrlo vjerojatno ove godine imamo i porast kamatnih stopa, odnosno da hrvatski građani moraju izdvajati više iz svojih plaća i na uštrb svog standarda plaćati troškove koje onda ne bi možda morali plaćati da takvo usklađenje nije bilo sa 1.7. S druge S druge strane, činjenica je da banke se ne odlučuju ići na uštrb svoje dobiti, jer je u prvom polugodištu ove godine dobit će biti identična onoj koja je bila prošle godine. Radi se otprilike o 2,7 milijardi kuna samo u prvom polugodištu. Tu će se negdje kretati posto manje, posto više i činjenica je da banke ne odlučuju se da idu na uštrb svoje dobiti, nego se odlučuju na način da vide koliko to hrvatski građani i koliko to na kraju krajeva i gospodarstvo može platiti. Danas su kamatne stope na kredite za gospodarstvo 11, 12% i vrlo teško je uopće dobiti kredit. I naravno da takvo okruženje ne odgovara niti gospodarstvu jer ne može ni financirati svoje redovno poslovanje. S druge strane kada govorimo o tom tržištu vrlo bitno je reći da mi moramo razmišljati o bankarskom sektoru koji se pokazao stabilan u prošloj godini. Ali isto tako moramo uvijek imati u vidu da se radi o tržištu koje i o institucijama koje su 90,5% u stranom vlasništvu. Zbog čega to govorim? Govorim to zbog toga što na žalost ponekad tim institucijama nije primarni interes domaće gospodarstvo i domaće stanovništvo, nego je interes da zadovolje svoje i da donesu dobit kakvu su ti isti stakeholderi pred njih stavili. I zato kad donosimo zakone i kada raspravljamo o situaciji koja se dešava na tržištu kreditnih institucija moramo o tome voditi računa. I zato isto tako Klub zastupnika SDP-a predložio novi zakon koji će destimulirati banke da dižu kamatne stope i da se u ovoj godini kada će svaka kuna hrvatskim građanima biti od izuzetne važnosti, da se u ovoj godini odreknu dijela svoga profita. Nema razloga da hrvatske banke ove godine imaju 5 milijardi dobiti. 5 milijardi dobiti koje će

o 300 kuna povećanju rata kredita govorimo o tome da bi bez 300 kuna hrvatske banke u ovoj godini imali dobit milijardu, možda milijardu i 200000, milijardu i Ali hrvatskoj jednoj obitelji bi otprilike ostala jedna plaća više u ovoj godini. Zato moramo voditi računa i naravno da treba pomoći i ovakvim zakonima, prolongatima nekih stvari koje još nisu od krucijalne važnosti da zažive za 2 tjedna, da treba pomoći tom sektoru. Ali isto tako treba poslati i jasnu poruku da moramo misliti o hrvatskim građanima. I ako mi pomažemo tom sektoru da se lakše prilagodi i da na kraju krajeva imamo manje troškove da onda oni se isto tako moraju odreći dijela profita na korist svih naših građana u ovoj godini. Hvala lijepo. ne samo zadržavanja svoje dobiti, nego i stalne želje za porastom dobiti. Ali isto tako bih naglasio da se zadržati dobit može i smanjenjem prihoda uz istodobno smanjenje rashoda. I dok cijelo gospodarstvo i svi hrvatski građani stalno smanjuju svoje rashode, a smanjeni su im i prihodi zbog smanjenja plaća kao što je i nama smanjena plaća i kad govorimo o našim plaćama, onda možemo kazati da prosječna zastupnička plaća ukupno u godinu dana iznosi oko 200 do 220 tisuća kuna neto, a da samo jedan čovjek u jednoj banci neto ima prihoda 5 milijuna kuna, u drugoj 3 milijuna i 330 tisuća kuna, u trećoj 3 milijuna 110 tisuća kuna i ni jedan još nije snizio svoju plaću niti se odrekao konzultantskih skupih usluga, niti team buildinga, niti oglašavanja u gospodarstvu i u medije, gdje 50 milijuna eura su samo u prošloj godini utrošili. Dakle, ne trebamo mi očekivati da će se oni odreći svoje dobiti i oni kad govore, govore stalno da im pada porast dobiti. Ma tko još govori u današnje vrijeme o porastu dobiti? Hvala Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Vi ste u pravu kolega Marić, ali to je vrlo jednostavno za objasniti. Na žalost, tržište, slobodno tržište i usluge koje se nude ne treba se očekivati da će netko svojevoljno odreći se dobiti ukoliko tu dobit može ostvariti. Pogotovo kada govorimo o tome da je 90,5% u stranom vlasništvu. Mi smo nažalost banke prodali prema van i normalno da onda one osjećaju veću odgovornost prema svojim bankama majkama i prema svojim vlasnicima, nego prema dijelu dijelu populacije, naravno neće ni jedna banka otići do te mjere da uništi i gospodarstvo i građane, ali naravno da tu treba voditi računa o tome da će imati više senzibiliteta prema tome koliko će uspješno biti poslovanje prema svojim stake holderima, nego prema tome kakva je situacija u Hrvatskoj. Mislim da je apsolutno deplasirano pričati o bilo kakvom povećanju dobiti u ovoj godini. Ja sam prije nekoliko dana razgovarao sa jednim kolegom koji se bavi tom tematikom i onda mi je čovjek argumentirao da što vi hoćete, zašto predlažete zakon po kojem bi se oporezivale kamate više od 7%. Pa ove godine će banke samo 1% imati porez dobiti, kaže on 1% porast dobiti. Pa zbog čega bi ove godine bila porast dobiti. Kada pogledate sve ostale gospodarske subjekte u Hrvatskoj koje muku muče da uopće zadrže razinu dobiti, odnosno da ta dobit ne bude puno manja nego što je to bila prošle godine, režu troškove, režu radnu snagu, puno ljudi se otpušta i opet neće uspjeti. A mi govorimo o ovom sektoru o tome da se zadrži razina dobiti. A nažalost, to opet ide od svih tih građana i puno onih koji će ostati bez posla zbog toga što se u drugom dijelu gospodarstva situacija ne odvija kako bi se trebala odvijati. I zato zahvaljujem na replici i tražim, evo i od vas i od kolega zastupnika sa druge strane iz HDZ-a da podrže

rast kamatnih stopa da ne bude veći od 7% i riješiti ćemo problem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ja vas molim, vi ste prvi koji se javljate da ne smijemo kršiti Poslovnik. I ja to prihvaćam, ali morate se ga i vi držati. Moramo se držati, hajde. Druga replika je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. ustvrdili ste pozivanje na društvenu odgovornost, kako je prijeko potrebno od strane banaka. što ste sada apostrofirali i u svojoj replici o premijeru, poziva na apel, na njihovu svijest i savjest. Ja osobno, a evo vidim ni vi, a i kolega Marić, ne pristajemo na licemjernu nemoć države. Država ima sav instrument da takvo jedno bezočno ponašanje banaka i bankarskih institucija kada je država u nevolji, kada su ljudi u nevolji, oni se bogate. A zbog čega? Zato što im je to omogućeno i država se čudi, apelira, moli, a ima sve instrumente, kao što ima instrumente da može svakom penzioneru doći odmah ovrha kad ne plati 20 kuna. Molim, ovdje zazivanje na nekakvu etičnost, na društvenu odgovornost samo po sebi je licemjerje. Prema tome, odbijati naš prijedlog zakona za oporezivanje neopravdanog ili bilo kakvog povećanja kamata, kamata na kredite građana je zaista, kako drugačije nazvati nego licemjerje. Pa u što su se pretvorile te bankarske institucije koje nisu ništa drugo nego gulikože. Pogledajmo na što sliče njihove institucije. One odudaraju od svih drugih kuća i zgrada, bilo koje državne institucije. To su postali jednostavno hramovi novog boga novca kojeg treba detronizirati. Država ima sve mehanizme i neka ih izvoli staviti u pogon. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo kolegice Antičević. Ja ne bih bio baš toliko žestok kao što ste vi bili u vašem nastupu. Činjenica je da banke moraju pokazati razumijevanje i ja nemam čak ništa protiv, neka menadžeri u tom tržištu ako su uspješni zarađuju i 200 i 500 hiljada kuna, uopće to nije sporno. Ali je sporno to da se ponašaju kako oni misle da bi trebalo, a mi u državi u kojoj središnja vlast u kojoj državne tvrtke imaju ogromnu mogućnost da kreiraju ponašanje tih banaka prema građanima zbog toga što jednostavno drži se veliki novac. Pa pogledajte državne tvrtke, INA-u, Croatia osiguranje, pogledajte Hrvatske vode, šume. To su milijarde kuna. Pa dajte, ajmo se dogovoriti. Neka se državne tvrtke zajedno dogovore i kaže ok, u ovoj godini tko digne kamatne stope na stambene kredite, iz njegove banke selimo depozit. Pa ćemo vidjeti onda da li će onda dizat stambene kredite. To je jedan način. Drugo, hajmo donijeti zakon koji ćemo prozivati preko 7%, tako da će im se više isplatiti da bude 6,7, nego da bude 7,5. I možemo napraviti puno toga, a nismo napravili ništa i možemo se ljutiti koliko god hoćemo i zazivati da su oni faraoni, ovo, ono, ali se neće ništa desiti. Oni će istrpit kritiku i voziti će po svojem. Mi moramo hrvatskih građanima dati nadu i zaštititi ih od toga da u ovoj godini im ostane 300 kuna više svaki mjesec za njihove potrebe, a da ne moraju platiti kredit. Nego si ustežu od kruha, voća, djece da bi platili ratu kredita više i to je ono što nije dopustivo. Evo malo kraće, s obzirom da sam prošli puta bio duži. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovati ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti.